I prema dnevnom redu idemo na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 586. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili smo poštom. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema našem Poslovniku. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je na temelju Zakona o državnim potporama prethodno obvezujuće mišljenje koje ste također dobili otpremom Sabora. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za turizam, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća sa sjednica odbora smo također primili. je do sad podnio zastupnik Dragutin Lesar, te Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i zastupnica Ljubica Lukačić. U ime predlagatelja ovdje je uvaženi gospodin ministar kulture Božo Biškupić. On će uvodno obrazložiti prijedlog zakona. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Dopustite prvo da u nekoliko rečenica iznesem razloge zbog kojih se zapravo ovaj Zakon donosi. U razdoblju donošenja Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji iz 2003. godine do danas nastupile su znatne promjene u odnosu na način određivanja sadržaja javne funkcije, javne televizije, te tehnološki razvitak koji pretpostavlja diversifikaciju usluga javne televizije s obzirom na različite platforme distribucije i na proces digitalizacije. Donošenjem novog Zakona o elektroničkim medijima prošle godine otvorila se mogućnost emitiranja programa putem općeg i specijaliziranog programskog kanala što Hrvatskoj radioteleviziji otvara mogućnost proizvodnje i emitiranja specijaliziranog radijskog i televizijskog programa radi ostvarivanja njezine uloge javne televizije. Uz to u međuvremenu su nastupile i značajne promjene unutar organizacije javnih televizija u Europi na način da se traži funkcionalni pristup organiziranju obavljanja djelatnosti u novim tržišnim okolnostima, povećanog broja komercijalnih nakladnika, uz obvezu poštivanja pravila u državnim potporama, a imajući u vidu način financiranja javne televizije putem pristojbe, i komercijalnih prihoda. Poseban problem predstavlja financiranje javne televizije u novonastalim okolnostima, s obzirom da Hrvatska televizija koristi dualistički način financiranja svojih programa, pristojbu i komercijalne prihode. Korištenje ovih izvora financiranja javne televizije mora biti u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge, što zahtjeva ustvari preciziranje javne funkcije HRT-a i visinu sredstava za njezino objavljivanje te kontrolu trošenja sredstava. dugog procesa više od godine dana izrade ovoga zakona koji je upućen u dva čitanja u ovaj Visoki dom, i koji je prošao široku javnu raspravu pokušalo se unijeti što više primjedaba i prijedloga iznesenih tijekom javne rasprave. Također između dva čitanja prihvaćen je najveći dio prijedloga koji su bili izneseni tijekom saborske rasprave. Nacrt teksta bio je na čitanju i u stručnim službama Europske Komisije, koje su se pozitivno očitovale na prijedlog ovog zakona. Usvajanjem ovog konačnog prijedloga zakona omogućit će se održanje stabilnosti i neovisnosti Hrvatske radiotelevizije, što je iznimno važno za kulturnu i medijsku raznolikost za pluralizam medija i demokraciju, omogućit će se HRT-u obavljanje javne funkcije da se u isto vrijeme ne narušava tržišna utakmica. Osigurat će se stabilno i odgovorno upravljanje HRT-om, i osigurat će se financijska stabilnost HRT-a sukladno preporukama Konačnim prijedlogom zakona uređuje se status HRT-a kao javne ustanove, koja obavlja djelatnost pružanja javnih radiodifuzijskih usluga. Hrvatska radiotelevizija obavlja djelatnost pružanja javnih radiodifuzijskih usluga, te Republika Hrvatska za to osigurava samostalno i neovisno financiranje sukladno ovom zakonu i pravilima državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge. se./… prijedlogom zakona ne uređuje se unutarnje ustrojstvo HRT-a već je to sukladno većini europskih zemalja se prepušta statutu HRT-a. Naime ne postoji jedinstven europski model organizacije javne televizije, već je to rezultat razvoja društvenih odnosa i iskustava u pojedinim zemljama. Uređuju se ovim zakonom programska načela, te je HRT dužan trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa, poštivati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja, te omogućiti javnosti da bude upoznata sa tim idejama. HRT ne smije u svojim programima zastupati stajališta od interesa pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i druga stajališta ili interese. HRT nepristrano mora obrađivati politička, gospodarska, socijalna, religijska, zdravstvena, kulturna, obrazovna, znanstvena, ekološka i druga pitanja, omogućujući ravnopravno sučeljavanje stajališta različitih izvora. U stvaralačkim procesima mora uvažavati kriterije izvrsnosti, stručnosti, kulturne vrijednosti i profesionalne kompetentnosti u smislu dosegnutih nacionalnih i europskih standarda. Prije objavljivanja mora provjeriti izvor i sadržaj informacija u skladu s priznatim profesionalnim standardima neovisnog novinarstva, i ono što mora …/Ne razumije se./… informacije i komentare, te jasno označiti komentare kao osobno mišljenje autora. Ovim se zakonom definira sadržaj i funkcija javnih usluga, tzv. public …/Ne razumije se./…, konačnim prijedlogom zakona detaljno se uređuje koje javne usluge pruža HRT, te se predviđa i sklapanje ugovora između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, kojim će se pobliže urediti programske obveze HRT-a u petogodišnjem razdoblju, kao naravno i financijski okvir njegova poslovanja. Posebno ističemo da se programske obveze HRT-a utvrđuju nakon provedene javne rasprave, u kojoj mogu sudjelovati građani i svi zainteresirani, tako da javnost može neposredno utjecati na sadržaj programskih obveza koje su sastavni dio ugovora HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, te naravno potom može i nadzirati izvršava li HRT ugovorom utvrđene programske obveze. HRT je dužan osigurati da europska djela čine većinski udio njegovog godišnjeg vremena objavljivanja, a od toga najmanje 40% ovih djela mora emitirati izvorno na hrvatskom jeziku, na svakom općem televizijskom programskom kanalu HRT-a. Najmanje 15% svog godišnjeg programskog proračuna HRT je dužan osigurati za nabavu europskih djela, neovisnih proizvođača, od čega polovica tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku. Hrvatska glazba mora činiti najmanje 40% korištenja cjelokupnog glazbenog sadržaja, hrvatsku glazbu predstavlja glazba hrvatskih glazbenih autora i/ili glazbenih izvođača. Uvode se specijalizirani televizijski programski kanali predviđa se da HRT pored dva opća televizijska programska kanala može emitirati dva specijalizirana televizijska programska kanala, vrsta koji se utvrđuju ugovorom između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske. Uređuju se tijela HRT-a, predviđa se da HRT ima upravu, nadzorni odbor i programsko vijeće. Uprava HRT-a ima predsjednika i dva člana, koja na temelju javnog natječaja imenuju programsko vijeće i nadzorni odbor na zajedničkoj sjednici, kao jedno tijelo dvotrećinskom većinom. Uprava HRT-a upravlja i vodi rad i poslovanje HRT-a te izrađuje prijedloge programa rada, financijskog plana, naravno i drugo. Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih 4 člana na temelju javnog natječaja, a na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor, a jednog člana imenuje radničko vijeće Hrvatske radiotelevizije. Nadzorni odbor ima široke ovlasti glede kontrole financijskog poslovanja, tako da odobrava opće akte o financijskom poslovanju HRT-a opće akte o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a, i naknadama za vanjske suradnike, odobrava raspolaganje imovinom HRT-a te daje prethodnu suglasnost na sklapanje ugovora o zajmu ili kreditu. Nadzorni odbor utvrđuje i visinu mjesečne pristojbe, uz suglasnost Vijeća za elektroničke medije. Programsko vijeće pak HRT-a ima 11 članova, a bira ih i razrješava Hrvatski sabor, na temelju javnog poziva koji raspisuje Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Prijedloge za kandidate mogu odboru uputiti institucije, udruge građani, s time da u sastavu vijeća moraju biti ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci, i ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanje. Za Programsko vijeće i druga tijela predviđene su odredbe o zabrani i sprečavanju sukoba interesa. Programsko vijeće prati provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i Ugovorom između HRT-a i Vlade RH. Ono također imenuje glavne urednike na prijedlog uprave, a nakon provedenog natječajnoj postupka i pribavljenog mišljenja urednika i novinara i/ili drugog osoblja koje kreativno sudjeluje u stvaranju programa za koji će biti odgovoran glavni urednik. jedna od novina, imenuje Programsko vijeće HRT-a na mandat od 4 godine, a on je zadužen za razmatranje pritužbi i prijedloga gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a. Za povjerenika može biti imenovana osoba koja udovoljava uvjetima za izbor člana Programskog vijeća. Povjerenik 2 puta godišnje podnosi izvješće Programskom vijeću koje je dužno o tome raspraviti na prvoj sljedećoj sjednici. Zakonom se uređuju sredstva za rad i provedba nadzora. Za obavljanje svoje djelatnosti HRT može koristiti sredstva pristojbe i komercijalne prihode, to znači oglašavanje. Zakonom se uređuje i trajnije oglašavanje na radijskim programskim kanalima i općim televizijskim programskim kanalima HRT-a dok oglašavanje na specijaliziranim televizijskim programskim kanalima neće biti dopušteno. Radi provedbe nadzora nad korištenjem javnih prihoda uvodi se vođenje odvojenog računovodstva za javne prihode te propisuje da HRT svoju komercijalnu djelatnost mora obavljati u skladu s propisima u tržišnom natjecanju, ne smije snižavati cijenu oglašavanja pri kupnji prava za prijenos športskih događaja, ne smije nuditi cijenu, a za prijenos športskih događaja ne smije nuditi cijenu koja je iznad tržišne cijene. Vanjski nadzor nad provedbom ovog zakona i o odredbi Ugovora između HRT-a i Vlade RH povjerava se Vijeću za elektroničke medije kao nezavisnom regulatoru, a predviđena je i prekršajna odgovornost HRT-a za slučaj kršenja zakonskih odredbi. U prijelaznim završnim odredbama predviđeno je da HRT je dužan u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona uskladiti svoj rad, poslovanje i opće akte sa odredbama zakona. Zakonom se rješava i pitanje digitalizacije tako da HRT emitira opće i specijalizirane televizijske programske kanale na državnoj razini u zemaljskoj digitalnoj radio difuziji i unutar multipleksa. Radi što žurnije provedbe ovog zakona i provedbe reorganizacije u HRT-u predviđeno je da HRT odmah po stupanju na snagu ovoga zakona u roku od 45 dana mora Vladi RH dostaviti privremeni ugovor kojim će se urediti sve programske obveze HRT-a i njegovo financiranje u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2013. godine, odnosno do potpisivanja ugovora iz članka 13. ovoga Na ovaj način osigurat će se programska i financijska stabilnost HRT-a u prijelaznom razdoblju dok HRT u cijelosti ne prilagodi svoj rad i poslovanje s uredbama ovog zakona. ovog zakona. HRT usprkos svim problemima kroz koje je prolazila ustanova je od iznimne važnosti za hrvatsko društvo, a posebno za hrvatsku kulturu. HRT je HRT je ona koja osigurava neophodni prostor za promociju i prikazivanje hrvatske audiovizualne produkcije, ali i značajno sudjeluje u stvaranju ili barem financiranju proizvodnje glazbe, filmova, dokumentarnih programa i drugog. Ovim novim zakonom osigurat će se potrebna stabilnost i neovisnost HRT-a, ali u isto vrijeme i puno preciznije će se definirati javna funkcija HRT-a. Kroz proces izrade ovog ugovora javnost će moći dati svoje mišljenje o tome kako će HRT ispunjavati svoju javnu funkciju. Vjerujemo da će upravo proces izrade, potpisivanja i praćenja izvršenja ugovora u kojem će biti uključena javnost osigurati novi zamašnjak u programskom razvoju HRT-a. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Gospodin Stazić u ime Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Izvolite kolega Stazić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, ministre sa suradnicima. Odbor je konačni prijedlog zakona razmotrio kao matično radno tijelo. I u raspravi su svi članovi odbora podržali ovaj prijedlog zakona i moram reći pohvalili Ministarstvo kulture i ministra Biškupića zbog procedure donošenja ovog zakona. Ona bi trebala biti primjer kako se pristupa promjeni zakona. Od široke javne rasprave, radionice, okrugli stolovi na koncu saborska rasprava u dva čitanja. Naglašeno je također da je suradnja našega odbora i Ministarstva kulture u pogledu donošenja ovog zakona bila na vrlo visokom nivou. A na koncu je izraženo i zadovoljstvo što je odbor konsenzusom donio odluku o amandmanima koje će ovom visokom Domu predložiti na konačni prijedlog zakona. Pa dopustite mi samo nekoliko riječi o tim amandmanima. Zakon predviđa da HRT utvrdi cijene i druge uvjete uporabe arhivskog gradiva. Arhivsko gradivo nije digitalizirano u potpunosti, svega 10% te arhive je digitalizirano i nemoguće je da HRT odredi sada cijenu za svaku pojedinačnu jedinicu tog arhivskog gradiva, tih jedinica ima na tisuće. Zbog toga odbor predlaže amandman da HRT nema obavezu utvrditi cijene nego utvrditi način utvrđivanja tih cijena, princip jedan.

S tim odbor nema nikakvih problema, međutim zakon je predvidio i takvu obavezu da tih 40% treba biti na svakom pojedinom radijskom i televizijskom programskom kanalu. u tom pogledu odbor predlaže amandman i nada se da će ga ministarstvo prihvatiti. Ne bi bilo dobro da ostane ta obaveza na svakom radijskom i televizijskom kanalu, prije svega zbog trećeg programa Hrvatskoga radija koji od glazbe emitira uglavnom ozbiljnu glazbu. Pitanje je imamo li mi uopće 40% domaće kvalitetne glazbe da bismo nametnuli takvu obvezu. To bi možda čak snizilo kvalitetu trećeg radijskog programa nepotrebno. Dovoljno će i naši glazbenici biti zaštićeni ako ta obveza postane na svim kanalima, ali ne i na svakom pojedinom. Sljedećim amandmanom određujemo da programsko vijeće HRT-a a ne nadzorni odbor u slučaju nemogućnosti imenovanja vršitelja dužnosti članova uprave tu dužnost izvrši. To je u skladu sa demokratskim smislom, funkcijom i položajem programskoga vijeća. Neću spominjati neke tehničke amandmane jer se oni ne tiču javnosti, riječ je o nekim rokovima koje ovaj Odbor mora ispoštivati u pogledu ovog Zakona, predlažemo produženje tih rokova na razumnih 30 dana. Također malo preciznije u jednom od amandmana definiramo postupak usuglašavanja kod izbora, odnosno predlaganja članova Programskog vijeća i članova nadzornog odbora što će također spada u djelatnost Odbora za medije. Praksa je pokazala da to u sadašnjem Zakonu nije precizno uređeno i Odbor smatra da bi bilo dobro da se ta procedura malo pojasni. Zakon predviđa obvezu HRT-a utvrđivanja, javnog objavljivanja cijena, oglašavanja i ostalih komercijalnih usluga. Odbor smatra da bi to trebalo izbaciti iz zakona jer ako ta obveza ne postoji za komercijalne nakladnike, ne vidim razlog zašto bi morala postojati za javni servis. Prema tome, predlažemo to izbaciti iz Zakona. Važan amandman je onaj koji se tiče emitiranja u multiplexu A odnosno multiplexu B, dakle predlažemo da se ova odredba u Zakonu izmijeni i da Hrvatska radiotelevizija emitira u multiplexu A na svojim općim i specijaliziranim kanalima. Jedan od važnih amandmana, možda i najvažniji Odbora za medije, tiče se izbora članova Nadzornoga odbora. Dakle, predlažemo da se jedan od 4 člana Nadzornog odbora koji se biraju ovdje u Saboru bira na prijedlog parlamentarne manjine. Time bi se udaljilo ovaj Zakon od jedne namjere koje smo se bojali u početku kod prvog čitanja, da bi on mogao predstavljati etatizaciju HRT-a ovim amandmanom ako ga Vlada prihvati ta bojazan nestaje ta bojazan nestaje i zakon dobija svoju jednu demokratsku potku, i stječu se uvjeti da ovaj Zakon bude izglasan voljom ili većine ili svih klubova, zastupnika, pa i Kluba SDP-a. Evo odbor predlaže Saboru da prihvati i ove amandmane i Prijedlog zakona ukoliko ovi amandmani budu prihvaćeni. Hvala.

gospođe i gospodo. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske je o Konačnom prijedlogu zakona o Hrvatskoj radioteleviziji raspravljao kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnica predlagatelja je upoznala članove Odbora s promjenama u odnosu na prvo čitanje Zakona, te kazala da je ovaj Prijedlog zakona u odnosu na dosadašnji donosi cijeli niz novina posebice u dijelu nadzora i poslovanja HRT-a. Najveća novina je zapravo ugovaranje programskih obveza koje proizlaze iz članka 9., 10., 11. i 12. između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske. Ugovor koji će se sklapati će pokrivati programske obveze na period od pet godina s time da će se prethodno provesti javna rasprava o sadržaju ugovora. Stabilnost i financiranje jamstvo je neovisnosti HRT-a kazala predstavnica predlagatelja i stoga je predloženo dualno financiranje i pretplata i oglašavanje. U raspravi je naglašena važnost koju HRT igra kao javna ustanova od nacionalnog interesa na polju informiranja i svih ovlasti društvenog života proizvodnje različitih programa, među kojima su oni koji imaju za cilj očuvanje Hrvatske kulturne baštine, promicanje vrednota demokracije i slobode te općenito napredak Hrvatskog društva i države. Odbor daje potporu HRT-u kao mediju od kojih se očekuje ispunjavanje javnih funkcija među kojima su one koje se odnose na interes, poseban interes ovog odbora, u što spada pravovremeno informiranje naših ljudi u svijetu, o svemu što se događa u Republici Hrvatskoj. u Republici Hrvatskoj. Kao i upoznavanje javnosti u Republici Hrvatskoj o životu, događajima i problemima Hrvata u svijetu. Imajući u vidu da Hrvati izvan Republike Hrvatske žive u različitim statusnim oblicima i različitim životnim i društvenim okolnostima okolnostima pri tome dijeleći sudbinu okruženja, tj. država u kojoj se nalaze, svakoj od tih skupina treba pristupati uvažavajući njihove potrebe, očekivanja i posebnosti. Odbor osobito poziva na ozbiljnost i odgovornost u postupku sklapanja ugovora između Vlade i Hrvatske radiotelevizije kojom će se definirati, vrsta opseg, sadržaj programskih usluga ili obveza, od interesa Hrvatske javnosti i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odbor također pozdravlja dopunu Prijedloga zakona koji na prijedlog Odbora prihvatio predlagatelj kojom se HRT obvezuje da će proizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika Hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i programe namijenjene javnosti u Republici Hrvatskoj koji se odnose na život, probleme i događaje Hrvata koji žive izvan Hrvatske. Članovi Odbora su naglasili važnost koju HRT igra kao instrument povezivanja Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske, te su se založili da se među članove Programskog vijeća izabere i predstavnik Hrvatskih udruga koji promiču interes Hrvata izvan Republike Hrvatske. Očekuje se da će u bliskoj budućnosti Hrvati izvan Republike Hrvatske moći pratiti program HRT-a u stvarnom vremenu imajući u vidu nove tehničke mogućnosti. Također predloženo je da Hrvatska televizija razvije međunarodni program koji će po uzoru na programe poznatih svjetskih televizija na više jezika međunarodnoj javnosti odašiljati sliku Hrvatske. Što je od gospodarskog ali i općeg interesa Republike Hrvatske. Članovi Odbora su, nekoliko članova Odbora je poduprla prijedlog da se u Zakonu izričito navede da se HRT obveže na promicanje nacionalnih interesa i domoljublja. Nakon provedene rasprave Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, većinom glasova odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji uz sljedeći amandman: Amandman 1 u članku 25. stavak 8. iza riječi nacionalnih manjina briše se zarez i dodaju riječi, i udruga koje promiču interes Hrvata izvan RH. Pošto je Vlada Republike Hrvatske vlastitim amandmanom, dakle ovo je moje pojašnjenje sada, vlastitim amandmanom promijenila odnosno amandmanom ovog odbora kojeg je prihvatila promijenila članak 25. na način da se među članove programskog vijeća neće birati predstavnici posebnih skupina hrvatskog društva, onda ćemo mi u tom slučaju ispred odbora povući ovaj amandman. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Želi li još koji odbor? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi klub je klub HSS-a i uvažena kolegica zastupnica Marijana Petir. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine ministre sa suradnicima. Budući da su od donošenja Zakona o HRT-i 2003. godine promijenjene okolnosti ne samo u smislu tehnološkog razvitka i načina određivanja određivanja sadržaja javne funkcije javne televizije već i unutarnje organizacije javnih televizija u Europi, potreban nam je novi zakon. Tako se donošenjem ovog

mjesečna pristojba smatra državnom potporom koja se mora trošiti isključivo za pružanje javnih usluga, odnosno za realizaciju programskih obaveza HRT-a. U prošlosti je politika u mnogočemu krojila program HRT-a no sada to ipak nije tako. Općenito gledajući medijski prostor sada sve više na sadržaj onog što ćemo ili nećemo gledati utječe interes velikog novca na što upozoravaju znanstvenici koji se bave područjem medija. Naime, medijski sadržaj sve manje služi informiranju građana, a sve više profitiranju njihovih vlasnika, odnosno umjesto ozbiljnog i kvalitetnog programa koji za cilj ima ne samo informiranje već i edukaciju i senzibilizaciju građana za neke specifične društvene teme nudi se program koji je napravljen tako da privuče oglašivače. HRT-a je imala i još uvijek ima važnu ulogu u hrvatskom društvu, jer znamo koliko veliku ulogu mediji općenito imaju u društvu. Posebno se to odnosi na male ekrane preko kojih se oblikuju preferencije građana te njihova mijenja, njihov pogled na svijet, politiku i gospodarstvo, način na koji doživljavaju zabavu kao i čitavo društvo. HRT-a stoga mora ispunjavati ono što se od njega kao javnog servisa i očekuje. HRT-a mora pravodobno, istinito i cjelovito i nepristrano informirati javnost pri čemu zasigurno ostaje dovoljno prostora da se informacija oblikuje na način prihvatljiv građanima bez da se kapitulira sa sve većim zahtjevima za zabavom zbog kojeg se iz fokusa gubi ono bitno. Uz to je dužan osigurati adekvatnu zastupljenost informativnog, umjetničkog, kulturnog, obrazovnog, dječjeg, zabavno, sportskog i drugog sadržaja. Jednom riječju proizvodit će i emitirati programe koji su važni za ovo društvo, za očuvanje nacionalne kulture iako nisu isplativi kao šou programi u kojem će pojedinci željni slave i zarade bez pokrića spremno pred javnosti izlagati vlastitu intimu. Kakva se pri tome poruka šalje mladima ne treba posebno izlagati, već je dosta o ovoj temi rečeno u ovdje u sabornici kada smo raspravljali o nekim drugim zakonima i nekim drugim izvješćima. Za razliku od komercijalnih televizijskih i radijskih postaja kojima je presudan profit zbog kojeg program prilagođavaju djelu građana koji zanima oglašivače te se na taj način i financiraju HRT-a je namijenjen svima hrvatskim građanima koji ga plaćaju kroz pristojbu i koji imaju pravo na kvalitetan program primjeren njihovim vrijednostima na kojima uostalom i počiva cijelo hrvatsko društvo. Kada se pročita članak 9. ovog prijedloga zakona u kojem se definira sadržaj funkcije javnih usluga HRT-a vidljivo je da je riječ o dugačkom popisu područja za koja se traži da im se pri proizvodnji programa posveti posebna pažnja. U većini slučajeva je riječ o programima koji da teško mogu biti komercijalno isplativi, a čiju je proizvodnju potrebno financirati jer je riječ između ostalog i o pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH, nacionalnim manjinama, osobama sa invaliditetom, djeci sa teškoćama u razvoju ili zaštiti okoliša, očuvanju kulturne i prirodne baštine, vrijednostima hrvatskog sela i onim vrijednostima koji hrvatski čovjek živi stoljećima i prenosi ih na svoje potomke, a to su prije svega domoljublje i bogoljublje. Kvalitetan program zasigurno traži više truda i rada pa i sredstava od onoga sastavljenog od emisija složenih po principu gibanice, red jedno, pa red drugog, sa preljevom u žutoj boji, a čiji je cilj uložiti što manje da bi se zaradilo što više. Zbog toga se i može dogoditi da se na televizijskim ekranima može gledati između razno raznih šoua i šou na kojem nastupaju proricatelji i gatare, što na HTV-u na svu sreću nije slučaj. Doprinosi li takav program razvoju kulture, edukaciji građana ili njihovom objektivnom i pravodobnom informiranju, prosudite sami. Za postizanje kvalitete potrebno je stvoriti pretpostavke što znači da je potrebno dobro urediti ne samo poslovanje već i način na koji se bira uprava HRT-a kao i članovi programskog vijeća i nadzornog odbora. Treba jasno i otvoreno reći da to nije uvijek bilo bez miješnja politike. No želimo vjerovati da smo kroz proces demokratizacije došli do toga da politika prestane imati uređivačkih ambicija posebno se to odnosi na informativni program, iako se treba i to reći, ponekad stječe dojam da se kroz medijske sadržaje javnosti servira svjetonazor i vrijednosti autora vijesti ili priloga, odnosno određenih skupina posebice prilikom izbora sugovornika za neku temu, a naročito ako pri tome izostane mišljenje s druge strane. Time se zasigurno ne poštuju najviša stručna mjerila i etička načela kao i profesionalno priznati standardi neovisnog novinarstva a što je prema ovom zakonskom prijedlogu HRT-a dužan poštivati. Smatramo u HSS-u da će se ovim zakonskim prijedlogom osigurati transparentan izbor uprave programskog vijeća i nadzornog odbora budući da je krajnje vrijeme da se u poslovanje HRT-a uvede reda, no znamo da je za to budući da je riječ o velikoj instituciji zasigurno potrebno i određeno vrijeme, ali i novac. Iako HRT-a svojom proizvodnjom i emitiranim programom ne udovoljava u potpunosti javnim potrebama i onome što se od njega očekuje i onom što očekuju oni koji ga plaćaju koji plaćaju mjesečnu pristojbu, to ne znači da bi ga zbog toga trebalo kazniti ukidanjem prihoda prihoda od marketinga no da i tu treba uvesti reda i racionalnost to svakako u klubu HSS-a zagovaramo. HRT-a bi kao javna ustanova kako stoji u ovom prijedlogu zakona trebala biti neovisna od bilo kakvog političkog utjecaja utjecaja i pritisaka promicatelja komercijalnih interesa. No, neki smatraju da smanjivanjem trajanja promidžbenih poruka na 4 minute po satu u vremenu od 18 do 22 sata u udarnom televizijskom terminu kada većina građana može sjediti pred televizor, HRT-a postaje zarobljenik nečijih poslovnih interesa. Drugi pak misle da je dobro da se otvori prostor za priljev djelatnih prihoda na komercijalne televizije i da je to pravedno s aspekta tržišnog natjecanja. smatramo da je ovako uređen članak zakona vezano uz trajanje promidžbenih poruka najoptimalniji u ovom trenutku jer zadovoljava i potrebe HRT-a, ali ostavlja prostor za zaradu i komercijalnim televizijama koje se bore na tržištu. U narodu bi rekli da smo ovim zakonskim rješenjem postigli da je vuk sit, a koza cijela. U prvoj godini primjene zakona predviđeno je da u tom udarnom terminu vrijeme promidžbenih poruka može trajati do šest minuta po satu iz čega se vidi da je to vrijeme ustvari namijenjeno za prilagodbu i da HRT nije ostavljen na vjetrometini što se moglo čuti ovih dana. Treba spomenuti i to da HRT ubere godišnje 1,2 milijarde kuna i od pristojbe koju plaćaju građani. Točno je da je od sredstava prikupljenih kroz plaćanje mjesečne pristojbe HRT obavezan uplatiti 3% Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Iz dijela ukupnog godišnjeg bruto prihoda u koji se ubrajaju javni i komercijalni prihodi HRT izdvaja sredstva u korist Hrvatskog audiovizualnog centra. Zakonom se također određuje i način utvrđivanja iznosa mjesečne pristojbe, a utvrđuju se i prihodi koje HRT stječe. Ti prihodi se dijele na javne prihode od mjesečne pristojbe i fondove Europske unije te komercijalne prihode od obavljanja od obavljanja komercijalne i ostalih djelatnosti pri čemu neka sredstva po svojem porijeklu spadaju u komercijalne, ali se izričito utvrđuje njihov javni karakter. Zabranjuje se korištenje javnih prihoda za komercijalne djelatnosti, a dođe li do toga Vijeće za elektroničke medije će naložiti njihov povrat za pružanje javnih usluga. Većoj transparentnosti trošenja prihoda i boljem nadzoru zasigurno će doprinijeti i vođenje odvojenog knjigovodstva za prihode od marketinga i prihode od pretplate. Pozitivnim držimo to što će se donošenjem ovog zakona odnosno kako on predviđa potpisivanjem ugovora sa Vladom kojim se određuju programske obveze na pet godina jasno definirati što što je HRT kao javni servis dužan pružati svojim pretplatnicima, a smatramo da će se uvesti više reda i u njegovo poslovanje i osigurati njegova neovisnost što će u konačnici konačnici dovesti do većeg zadovoljstva građana programom HRT-a te će stoga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati donošenje Zakona o HRT-u. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je uvaženi kolega zastupnik Milorad Pupovac i klub SDSS-a. Hvala vam Prije 20-tak godina sasvim sigurno i godine prije toga imperativ za one koji su demokratski razumijevali javni interes je bio da se pluralizmom pluralizam medijski smatra glavnim instrumentom formiranja nečeg što se zove demokratski, slobodni, javni interes. Na temelju iskustva od proteklih 20 godina stvar se promijenila utoliko što razumijemo da pluralizam nije dovoljan da bi se zaštitio javni interes i javni medijski prostor. Ne samo da nije dovoljan nego bi zapravo zagovor javnoga interesa kao kriterija za oblikovanje medijskoga prostora morao biti snažniji, jači nego što jeste u našem medijskom prostoru. U tom smislu zakonodavac, u ovom slučaju Vlada kao predlagatelj, ministarstvo kao predlagatelj, ulaze u izmjene Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u jednom ključnom ključnom momentu za pitanje daljnje kulture javnog komuniciranja i formiranja medijskog prostora u Republici Hrvatskoj. Sa kojim medijskim prostorom, medijskom kulturom, općim kvalitetama mi ne možemo biti zadovoljni? Ne samo da ne možemo biti zadovoljni pojedinačnim elementima slike, recimo stanje na Hrvatskoj radioteleviziji nego općenito kada govorimo o medijskom prostoru i kriterijima koji vladaju na tom prostoru. U tom smislu mi iz kluba Samostalne demokratske srpske stranke svoj posao u ovom domu razumijemo tako da zagovaramo taj javni interes što je moguće više i što je moguće jače, a Hrvatsku radioteleviziju kao instrument tog javnog interesa dodatno kao jak instrument i kao korektor u pluralizmu koji kao što znamo nije uvijek u pravom smislu te riječi pluralizam nego je zapravo pseudopluralizam. Jer ako više nema jedne ideologije i jedne partije koja bi vladala to ne znači da ne postoje drugi centri moći koji zapravo kontroliraju medijski prostor i kao što znamo, istina je da je to tako. Može se upravljati medijskim prostorom na temelju specifičnih interesa, može se upravljati medijskim prostorom na temelju trivijalizacije medijskoga prostora i ja mislim da je za nas kao malu naciju, za nas kao mladu demokraciju od iznimne važnosti da sačuvamo naš medijski prostor od daljnjih izazova s kojima se većina mladih mladih demokracija zapravo suočavaju, a suočavaju se i neke od najstarijih demokracija u tom smislu. U tom smislu mi se čini da su neki od prijedloga koji su ovdje istaknuti, prvo i mi iz kluba SDSS-a se slažemo da je pregovaranje koje je do sada bilo u toku zapravo značajno značajno postignuće u radu ne samo između ministarstva i Sabora nego i između saborskih klubova ovdje u Saboru i bilo bi od velike važnosti kad bi se ta praksa nastavila i u nekim drugim segmentima. I moram priznati da što se mene tiče šteta je što su neki elementi dogovoreni prije dva dana u međuvremenu revidirani. Reći ću nešto o tome što mislim i na što točno mislim. Prvo, što se tiče odnosa između proračunskih odnosno sredstava od pristojbi i komercijalnih sredstava koje prikupi Hrvatska radiotelevizija. Potpuno se slažem da je neophodno da se ta dva računa posebno vode i da se razgraniče. I prijedlog u rješenju je apsolutno dobar i prihvatljiv. S druge strane, mislim da pitanje prihodovanja temeljem tržišta i tržišne prisutnosti Hrvatske radio televizije u medijskom prostoru, posebno u prostoru oglašavanja je nešto što ne bi trebalo promatrati samo sa aspekta minutaže, dakle da li je to 6 minuta ili je 4 minute nego koliko sam čuo i koliko sam upućen i koliko sam obaviješten i sa aspekta cijena. Jer nije samo minutaža koja može biti mehanizam koji će donijeti više korektnosti u pogledu tržišnoga natjecanja između Hrvatske radiotelevizije i drugih komercijalnih televizija, dakle onih koji žive isključivo od komercijalnih prihoda ili gotovo isključivo iako znamo da neki uzimaju i od sredstava koje otprihoduje Hrvatska radiotelevizija temeljem pretplate. Na primjer kroz taj Fond za pluralizam medijski. Iako ta sredstva nisu velika ali za jedan dio malih medijskih kuća radio stanica i televizijskih stanica na lokalnom i regionalnom nivou to su značajna sredstva. S druge strane mi se čini da pitanje cijene oglašivanoga prostora je također važno sredstvo koje bi trebalo staviti u funkciju tržišne utakmice. I da ono što predstavlja problem u odnosu između komercijalnih kuća i javne kuće jeste upravo u tome što ponekad javna kuća, ispričavam se javni mediji zapravo ruši cijenu i stvara dampinške uvjete cijene na tržištu oglašavanja koje sa pravom privatni, komercijalni, medijski oglašivači smatraju nečim što je protivno zakonu i protivno principima tržišnoga natjecanja. Ja u tom pogledu ne mislim da bi trebala biti glavna dilema šest minuta ili četiri minute, nego bi trebala biti glavna tema između, jedna od glavnih stvari jeste pitanje cijene oglašenoga prostora. A što se tiče same minutaže mi iz kluba SDSS-a dok se ne regulira pitanje toga kako će se cijenama uspostaviti regulacija u tržišnom natjecanju kad je u pitanju oglašavanje. Mi mislimo da treba biti 6 minuta ne samo u narednih godinu dana, nego da treba biti i sljedećim, dakle ne samo 2011. nego i 2012. kako bismo mogli vidjeti kako će se i na koji način će se Hrvatska radiotelevizija restrukturirati. Hrvatska radiotelevizija se nalazi pred ozbiljnim zadatkom temeljitog restrukturiranja u pogledu broja zaposlenih, u pogledu načina vođenja financija, odnosno načina poslovanja i u pogledu načina na koji organizira svoju produkciju. Jer mislim da je od iznimne važnosti da se u slučaju Hrvatske radiotelevizije ne dogodi ono što se dogodilo u slučaju brodogradilišta, a to je da zapravo se televizija nasuče kao što su se nasukala neka brodogradilišta zahvaljujući i politici odnosa između brodograđevne tvrtke i kooperanata. Ali da ne ulazim sad u detalje. Dakle, ono što mi mislimo jeste da bi trebalo ostaviti ovih šest minuta ali uz obavezu da novo vodstvo Hrvatske radiotelevizije napravi temeljitu rekonstrukciju i onda nakon toga zakonodavac može vidjeti da li i dalje treba ići na redukciju vremena osiguranoga za oglašavanje na Hrvatskoj radioteleviziji ili je ovih šest minuta dovoljno za unapređenje toga što se zove javni medijski interes. Drugu stvar važniju od ove koju će klub SDSS-a zagovarati i u vezi sa kojom je on Saboru podnio amandman tiče se participacije novinara prije svega urednika i novinara i kreativnog osoblja na Hrvatskoj radioteleviziji kada je u pitanju postupak biranja glavnog urednika i urednika na Hrvatskoj televiziji i hrvatskom radiju. Sa ovim modelom koji je stvoren koji pozdravljamo kada je u pitanju nadzorni odbor, upravni odbor, Programsko vijeće. Mi ovdje u Saboru i Vlada smo na neki način osigurali svoj utjecaj kakav takav. I mi ćemo vidjeti koliko će on dobro funkcionirati, ali neki konsenzus oko toga smo postigli. I mi iz kluba SDSS-a pozdravljamo taj konsenzus. Ali mislim da zakon trpi od činjenice, od nedostatka što novinarima nije omogućeno da njihov stav nije bolje izražen, posebno u članku 21. stavku 11. ovoga prijedloga zakona. Drugim riječima, u ovom Zakonu se predlaže da se čuje mišljenje urednika, novinara i kreativnih osoba zaposlenih na Hrvatskoj radioteleviziji prigodom izbora glavnog urednika ili urednika na Hrvatskoj televiziji i Hrvatskom radiju. Ali to mišljenje je savjetodavno. I Programsko vijeće i Nadzorni odbor ne moraju držati do njega. Kao što smo imali slučajeve do sada da su novinari sa 50 i nešto posto negativno ocijenili neke kandidate ili kandidatkinje ali je Programsko vijeće unatoč tome te osobe izabralo na funkcije glavnog urednika. Ja mislim da mi ne bismo smjeli dopustiti više takvu praksu. Mi bismo morali dati više prostora novinarima i urednicima u stvaranju profesionalne etike i u stvaranju profesionalnoga profila kako njihovoga tako i kuće u kojoj rade. Ukoliko to ostavimo samo poslodavcima u ovom slučaju Vladi i Saboru onda u tom slučaju mi preuzimamo na sebe rizik koji imamo i do sada, a to je da smo mi ti koji zapravo u krajnjoj instanci odlučujemo tko će biti urednici, a to znači da u bitnom smislu te riječi možemo utjecati na to kakva će biti urednička politika. To će u dobroj mjeri opet vratiti stvar ovdje u Sabor pa ću reći stvar uređivačke politike na Hrvatskom radiju i televiziji ovisi o tome kakav je odnos snaga između HDZ-a i SDP-a a ne kakva je stvarna mogućnost rada te kuće, a ne kakvi su stvarni kapaciteti rada te kuće profesionalni, etički ili bilo koji drugi. I da bi se to promijenilo mi iz kluba SDSS-a smatramo da bi trebalo pojačati ulogu novinarskoga ceha, uredničkoga ceha i općenito osoba koje rade na televiziji u kreativnim ulogama kao što su producenti, kao što su režiseri, organizatori ili drugi ljudi. I zato predlažemo da se umjesto toga, da se programskom vijeću od strane novinara šalje samo mišljenje, mi smatramo da je neophodno da to mišljenje ima obavezujući karakter. Pa u tom slučaju onda programsko vijeće može to prihvatiti, ali i ne mora. Dakle u svakom slučaju može vratiti to natrag, može ponoviti postupak biranja, ali ne može se oglušiti o stajalište novinarskoga ceha. Mislim da je to od iznimne važnosti za daljnje unapređenje odgovornosti kod samih novinara, za daljnje unapređenje profesionalnosti novinarskoga poziva i istovremeno profesionalne etike unutar ceha. Netko će reći, kao što neki moji kolege s kojima sam uz veliko uvažavanje proteklih dana vodio raspravu o ovome, da bi na taj način to bio samo upravni model po kojem bi novinari birali sami sebe, sami svoje šefove, pa ti šefovi ne bi imali dovoljno kredibiliteta u radu. Nije to. Programsko vijeće je to koje bira. Nedavno je naša susjedna Slovenija dvadeset i nekog 10. imala takav zakon, odnosno izmijenila takav zakon u tom smislu, Francuska to ima od ranije, Danska to ima od ranije, ne vidim razloga zašto mi ne bismo u tom poslu zapravo dali nešto više povjerenja gospodine ministre, i zato ću biti slobodan i nakon ovoga govora podijeliti s vama argumente dodatne, a osim ovim koje sam uputio za govornicom, da se to napravi jer to će sasvim sigurno imati dodatnoga odjeka na status i novinarske profesije, i status novinara i naravno na veću samostalnost uređivačke politike. Manje će ovisiti o vlasnicima, manje će ovisiti o osnivačima, a morat ćete ovisiti i o onome što je prirodno, o onima s kojim neposredno surađuje, a to su novinari i drugi urednici s kojima se radi. Ta vrsta kontrole koja dakle nije samo sa jedne strane, nego sa više strane po mojem mišljenju je bolja nego ukoliko je samo sa jedne strane. U tom smislu zapravo vraćamo se na početak onog što sam rekao, a to znači zapravo imamo pluralizam kontrole koji je bolji za čuvanje javnog interesa, nego ukoliko je taj pluralizam ograničen samo na vlasnički interes, ili ograničen na osnivački interes. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Sada dajem stanku do 15 sati. U 15 sati prvi na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice, i uvažena kolegica Sunčana Glavak.